Dame i gospodo! Nastavljamo sjednicu. Prelazimo na pojedinačnu raspravu o Izvješću o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u 2006. godini. Na redu je gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite! **Antičević Marinović, poštovana pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sa suradnikom, kolegice i kolege. Ovo izvješće napravljeno je zaista i analitički i studiozno, možda sveobuhvatnije nego ikada do sada i nema sumnje da ga i ja kao i velika većina odnosno svi prihvaćaju. Mislim da kod nas je sazrilo vrijeme da ne bi trebalo imati nikakve sumnje da je u interesu države pa i čitavog društva našega da se vrijednosti žena pa i njihov osjećaj za pravdu zajedno sa svim njezinim kvalitetama i vrlinama integriraju u politički, društveni općenito u javni život. U članku 5. da se prisjetimo Zakona o ravnopravnosti spolova imamo i definiciju, pa se tako ravnopravnost spolova definira kao oznaka da su muškarci i žene jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednaki status i jednake mogućnosti. No, da li je tomu tako? Opća je činjenica, a to vidimo i iz samog izvješća da nakon ovog velikog ja bih rekla značajnog iskoraka kada je donesen ovaj zakon da je proteklo dosta vremena, da je i sazrelo vrijeme a i uvjeti da taj zakon pretrpi izvjesne nadopune i izmjene na vlastito u ovom dijelu sankcioniranja onih kojih se ne ponašaju sukladno ovoj definiciji ravnopravnosti muškarca i žene, njihovim obvezama i njihovim pravima. Nedavna odluka Ustavnog suda izazvala je veliko zanimanje javnosti prije svega ženskog dijela našeg stanovništva, građana. Međutim, takvu odluku je za pozdraviti. Takva odluka ali i obvezuje. Ona obvezuje i kao da ponovno afirmira ono načelo s kojim smo i krenuli u borbu za ravnopravnost spolova koncem '90.-tih godina, na vlastito nakon 2000. godine, a koji su mnoge udruge koje se bave ovim pitanjima uzele kao svoje geslo, kao ženska mreža pa i druge, mijenjajmo lice politike i neka se čuju i i ženski glasovi. To nas također sve obvezuje na vlastito žene zastupnice u hrvatskom Parlamentu da primjećuju sve oblike izravne ili neizravne diskriminacije, da ustanemo u obranu ravnopravnosti i rušenja stereotipa gdje god se oni nalazili, ne samo u ponašanjem nego prije svega i u zakonima. Obveza je to prije svega da se otvaraju i dalje putovi drugim ženama jer sve ovdje sjedimo zahvaljujući znanim i neznanim ženama koje su svakodnevno kroz povijest kročile naprijed, koje su gurale taj kotač ravnopravnosti naprijed. I zato nijedna od nas nema pravo bez obzira iz koje političke opcije dolazile da kaže samo to, da je to ženi pravo na izbor hoće li biti zaposlena ili ne. Da li ste ikad čuli da muškarac ima pravo na izbor da bude zaposlen ili ne? Muškarci i žene imaju, to nas na kraju krajeva i uči ta definicija, zato sam je i ponovila, upravo sve obveze i prava iz privatnog i društvenog života. Mnogi će od nas reći da to nije lako postići, kako nagovoriti muškarca odnosno prisiliti ga da učestvuje u privatnom životu, u obiteljskom životu? Pa to je nužno prije svega radi djece. Evo, za početak jedna norma i kojoj se ne treba opirati. To je u mnogim zemljama koje su socijalno osjetljive, koje su postigle gotovo u potpunosti idealnu ravnopravnost spolova u političkom i u javnom životu žena, da je muškarac obvezan biti na porodiljnom dopustu. To je prvi korak u drugim zakonima odnosno mijenjanju zakona koji će onda i stvarno dovesti žene i muškarce u ravnopravniji položaj. Ako malo pogledamo po segmentima kako to izgleda pa onda ćemo vidjeti općenito bih mogla reći da se žene još uvijek iako je veliki korak napravljen, nema sumnje uz sve ovo u zadnje vrijeme, ali žene se i dalje prikazuju na jedan, bilo kud i u gotovo svim segmentima pa počesto i u medijima na jedan uvredljiv, na jedan jednodimenzionalan način, gdje se seksualizirano žensko tijelo kao sredstvo koristi u različite svrhe, prije svega u smislu ostvarenja profita. I to je nešto što je nedopustivo. Međutim, ako malo pogledamo našu obrazovnu politiku, na području obrazovanja nije se dogodio takav pomak kakvi smo očekivali. Prije svega ako malo analiziramo nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova od 2001. do 2005. godine, pa i ono što su ženske inicijative i ženske udruge tražile, pa isto tako i pojedine zastupnice i mi iz kluba SDP-a da Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sporta ispuni svoje programske zadaće iz Nacionalne politike 2001.-2005. godine koje se tiču promjene udžbenika kako sadržajno tako i vizualno odnosno u likovnoj opremi. Mora se priznati da je veliki napredak napravljen u odnosu na ono što se zbivalo do 2000. godine, ali u svakom slučaju to još uvijek nije Jednako tako Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa oglušilo se da u HNOS ugradi upravo obrazovanje i razvijanje i razvijanje svijesti o promicanju ravnopravnosti spolova kao jednu obvezu a ne kao jedan fakultativan i izborni predmet. Jednako tako neshvatljivo je jer mnoge zemlje odnosno gotovo sve napredne zemlje i Europe pa i prekoatlantske zemlje imaju u svoj obrazovni, visoko obrazovni sustav uključen studij, ženski studij. To ovo ministarstvo, na čelu s ministrom Primorcem opetovano odbija učiniti. Međutim, zato nema nikakvog razloga. Prema tome, čitava ova naša rasprava i često se to događa već godinama da povodom izvješća, tu se javljaju rasprave koje konstatiraju više ili manje pomake, ali bez zahtjeva, bez određenog angažmana, vrlo konkretnog pogotovo ovdje i zakonodavnog Doma da se takvo stanje osim što je već konstatirano, da se mijenja. Prema tome, naša je prva zadaća ovdje ne da samo konstatiramo i kukamo, jer kako kaže Krleža, to nije dostojno ni jedne babe, kamoli ne jednog naroda, pogotovo njezinog ženskog dijela i u tom smislu vrlo konkretne stvari koje su već artikulirane u javnosti kroz Odbor za ravnopravnost spolova, kroz određene određene Vladine udruge koje se bave ovim pitanjem. Međutim evo, konkretnijih pomaka u tom smislu, ono što bi zaista konkretno moralo, moglo se napraviti a fino se nadovezati na ovu našu normativu koju već imamo i nema razloga da se to odbija ukoliko zaista želimo istinske promjene. Međutim, ono što posebno zabrinjava to je položaj žena na tržištu rada. Evo, jučer je "Poslovni dnevnik" objavio zapanjujuću činjenicu da među nezaposlenima ima rekordnih 61,2% žena. Dakle, nezaposlenost, nepravda, eliminacija prvenstveno su ženskog roda. Udio nezaposlenih žena u strukturi registrirane zaposlenosti kontinuirano se povećava, dakle svih ovih zadnjih godina da bi evo danas odnosno ove godine u ovom tromjesečju dostigao rekordnih 61,2%. Naspram žena u travnju ove godine nezaposlenih je muškaraca bilo a još uvijek je to gorući problem naše Hrvatske države 38,8%. Ovdje su mnoge kolegice govorile upravo o onome što se događa ženama kada traže posao, s čime su one sve suočene. Prema tome, s jedne strane imamo društvo koje glorificira majku, ženu, njezinu ulogu, biološku ulogu i umjesto da to bude njezina prednost ona nažalost vidite u životu, to ćete se svi složiti, da je upravo rezultat, biologija je rezultat odnosno uzrok njezine neravnopravnosti. I to bi nešto čega smo svi svjesni Trebalo bi pozdraviti ove mjere koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, za sufinanciranje dugotrajno nezaposlenih žena te ženskih osoba iznad 45 godina. I to je jedan hvale vrijedan program, međutim vidimo kako u praksi s obzirom što se sve traži od papirologoje tako da poslodavci su apsolutno evo i oni koji bi to htjeli učiniti demotivirani i jednostavno te mjere nisu uopće polučile rezultate. I upravo je to u analizi ženske nezaposlenosti posebno i istaknuto. Ovdje je kolegica Lalić govorila o posebnoj diskvalifikaciji neravnopravnosti žena na selu, to mu je točno ali nemojmo se zavaravati. Neravnopravnosti ima ne samo kod žena na selu nego u većoj mjeri kod žena koje se bave znanstvenim istraživačkim radovima. Dakle, što je njezina ljestvica i u obrazovanju time nije eliminirana i njezina stručnost odnosno mogućnost napredovanja. Evo, jedan možda zorni primjer sutkinje sa 30 godina staža odlikašice koja ostvaruje normu zavidnu. I što joj se dogodilo, samo zato što se drznula konkurirati, natjecati se da bude čelna osoba određenog pravosudnog tijela diskvalificirana je u svojoj stručnosti, i još gore povrijeđena je u svojoj intimnosti kao žena. To su stvari koje se ne mogu i ne smiju događati. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku gospođa zastupnica Mirjana Brnadić. Izvolite. **Brnadić, Mirjana (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Evo, kolegica je govorila o području rada i zapošljavanju žena odnosno problemima s kojima se žene susreću na tržištu rada, o diskriminaciji, o mobingu, o nezaposlenosti itd. i slažem se da je to zaista jedan veliki problem o kojem sve mi žene moramo na svim poljima, na svim mjestima gdje se nalazimo govoriti i zalagati se da ti problemi što manji. da je u ovom izvješću pravobraniteljice za ravnopravnost spolova samo 193 pritužbe građana i građanki što je za mene premali broj u nesrazmjeru sa problemima o kojima ovdje svi govorimo i u ime klubova i u pojedinačnoj raspravi. što je tome uzrok, zašto je tako mali broj pritužbi građana i građanski. Možda jednim djelom zbog toga što je slaba afirmacija ili nedovoljna afirmacija Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u javnosti, možda i djelom i zbog toga što su nadležnosti ureda i ne samo nadležnosti nego i ovlasti pravobraniteljice nisu dovoljno artikulirane i ne mogu dati efekte koji koji se od njih i očekuju, pa zbog toga možda nije toliki broj pritužbi jer niti očekuju da bi se moglo nešto riješiti što nije dobro jer o problemima uvijek treba govoriti na svim, tražiti pomoć od svih struktura i od svih onih koji su zaduženi da odgovaraju na te pritužbe. Zato ovo izvješće Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova prihvaćam, međutim smatram da nije dovoljan broj, nije dovoljno afirmiran i dovoljno u javnosti prisutan taj ured, da bi trebao puno više biti prisutan i da bi se nametnuo i da bi građani i građanke

za mogućnost mijenjanja onih stvari na koje upravo pravobraniteljica i njezin ured skreću pozornost. Ovdje također veliku ulogu ima i Vladin Ured za ravnopravnost spolova pa prema tome i to ja mislim da upravo se tu manifestira upravo Vladina volja koliko će ona ovo tijelo koje odgovara i Hrvatskom saboru uvažavati i gurati naprijed. Međutim, žene su u takvom položaj dakle da neke probleme koji su toliko prisutni ne smatraju upravo za potrebnim jer su sretne da uopće rade da bi ih afirmirale. mali je broj žena koji se pritužio na seksualno uznemiravanje na poslu jer su sretne da bilo što rade. Pa to vam je jednako tako kao što se radnik ustručava tražiti bilo kakvo pravo jer je preslab za razliku od nekih u državnoj službi koji smatraju da trebaju raditi svoj osnovni posao za što su plaćeni, da je to nekakva vrsta mobinga. Dakle, imate i takvih apsurdnih situacija ali ne mogu onda oni postati matrica ponašanja za sve ono, dapače što se s druge strane događa u groznoj mjeri kao što je to u trgovačkim lancima gdje se upravo eksploatira do krajnjih granica ženska radna snaga. lijepa. Idemo dalje. Na redu je gospođa Jagoda Martić. Izvolite. **Martić, Jagoda (SDP)** Hvala. Gospodine potpredsjedniče, gospođo pravobraniteljice sa suradnikom, kolegice i kolege. Na početku bih izrazila zadovoljstvo što se u proteklom periodu pravobraniteljica za ravnopravnost spolova uspjela nametnuti široj javnosti kao relevantan faktor prepoznatljiva u sferi zaštite i promicanja jednakih mogućnosti za žene i muškarce što je vidljivo iz ovog izvješća. Povećan broj pritužbi ukazuje na veću osviještenost građanki i građana po pitanju mogućnosti traženja zaštite ostvarivanja svojih prava na području ravnopravnosti spolova, rada i zapošljavanja i zaštite od nasilja u obitelji te veću informiranost o tome kome se mogu obratiti za pomoć radi traženja zaštite ili pomoći kod ostvarivanja svojih prava. To su u svakom slučaju dobri i ohrabrujući trendovi ali isto tako se slažem s onima koji su upozoravali na to da bi zapravo Ured pravobraniteljice trebao imati daleko veće ovlasti i da bi se, i da bi tada njen rad i zalaganje za sve ono što je u njenoj nadležnosti imalo i daleko bolje rezultate. Jer kao što se i na temelju ovog izvještaja o radu pravobraniteljice možemo zaključiti da se odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova i nadalje ne primjenjuju u zadovoljavajućoj mjeri iako je u provedbi pojedinih odredbi došlo do pomaka nabolje. Tako na primjer za razliku od izvješća o radu za 2005. godinu u 2006. godini velik je broj državnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima te pravnih osoba u pretežitom vlasništvu države ili jedinice lokalne i područne, regionalne samouprave konačno ipak ispunilo zakonsku obavezu donošenja planova djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova. Zašto kažem konačno? Pa zato što im je na temelju Zakona o ravnopravnosti spolova obaveza bila to učiniti do 30. lipnja 2004. godine. Evo na kraju 2006. godine imamo situaciju da je većina državnih tijela izvršila svoju zakonsku obavezu. Doduše sa zakašnjenjem od godinu i po ali nećemo biti sitničavi. Bitno je da se kreće. To je upravo ono što smo malo prije govorili o utjecaju pravobraniteljice. Znači o postojanju, koliko je bitno postojanje političke volje ili možda još bolje rečeno svijesti o zaista bitnosti ugrađivanja osnovnih odrednica ravnopravnosti spolova u sve segmente našeg društva, a tu su naravno itekako bitna upravo ta politička tijela koja bi zapravo odredbe zakona trebala provoditi. Područje zapošljavanja i položaj žena na tržištu rada kao što smo danas već više puta imali prilike čuti zasigurno je jedno od najosjetljivijih pitanja. I pored svih zakonskih propisa, rješenja, nacionalnih politika, milenijskih ciljeva i prihvaćenih međunarodnih konvencija u Hrvatskoj na djelu diskriminacija žena na tržištu rada i to u času zapošljavanja, u času gubljenja posla, u času primanja plaće žene se teže zapošljavaju, lakše izgube posao. Za iste poslove manje su plaćene. Udio žena u broju ukupno nezaposlenih u Republici Hrvatskoj evo imali smo prilike čuti dosegao je konačno Muškarci u Hrvatskoj u prosjeku imaju 19,4% višu plaću od žena. Ženama je prilikom zapošljavanja češće postavljano pitanje o obiteljskom statusu. Rezultati istraživanja web portala Moj posao pokazuju da kada se radi o muškarcima kao da je odluka o osnivanju obitelji dodatna potvrda da su zreli i odgovorni. Za razliku od toga zaposlenim se ženama biti, to će biti trajni izvor dekoncentracije. Neće se stići dovoljno posvećivati svom poslu. Kad postanu majke neće moći raditi prekovremeno. Tu su i češća bolovanja i Jednom riječju žene poslodavcima nisu baš poželjna radna snaga. Najveći problem kod rada i zapošljavanja su problemi trudnica i majki pa se tako na primjer prilikom zapošljavanja ženama postavljaju pitanja o mogućoj trudnoći, broju djece i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 je prisiljava da potpiše novi ugovor na određeno vrijeme istekom kojeg prestaje i radni odnos. Nakon povratka s porodiljskog dopusta naravno ako ima sreću da otkaz nije dobila prije toga često puta ženu dočeka drugo radno mjesto. Nije potrebno napominjati da se u pravilu radi o neodgovarajućem radnom mjestu. Znači ili su loši uvjeti rada, lošija plaća i tako dalje. Neke žene koje su se susrele sa kršenjima svojih prava obratile su se pravobraniteljici za ravnopravnost spolova kako bi od nje zatražile pomoć. Međutim nažalost veći broj žena odustaje jer kao što se navodi u ovom izvještaju evidentno je da je strah od potencijalnog gubitka posla ženama prepreka da aktivno štite svoja prava. Uočena je i bojazan da bi to ujedno značilo i dugi sudski postupak jer pravosuđe doživljavaju sporim i neučinkovitim a zabrinute su i za troškove takvog postupka. Zbog toga bi što prije trebalo donijeti Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći kako bi svi oni kojima su na bilo koji način ugrožena i povrijeđena njihova prava lakše mogli ostvariti zaštitu svojih prava. Osim toga Državni inspektorat bi trebao financijski i kadrovski ojačati kako bi bio u stanju efikasno i promptno odgovarati na sve one zahtjeve u slučajevima kršenja prava u području rada i zapošljavanja. Kada smo u ovoj sabornici raspravljali o nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova mi iz Kluba SDP-a ukazivali smo na to da mjere predviđene za ostvarivanje jednakih mogućnosti za žene na tržištu rada neće biti dovoljne da se njihovom primjenom smanji visoka stopa nezaposlenosti žena kao i jaka vertikalna i horizontalna segregacija te prevladavanje žena u manje plaćenim sektorima. Stoga se slažem sa prijedlogom pravobraniteljice da je nužno u predstojećem razdoblju na nacionalnoj ali isto tako i na lokalnoj i regionalnoj razini donijeti dodatne mjere i politike koje bi značajnije povećale zaposlenost žena i poboljšale njihov status na tržištu rada. Tu bi naročito trebalo uključiti jedinice lokalne i regionalne razine koje bi različitim programima mogle značajno doprinijeti rješavanju ovog zaista velikog problema. Također napominjem da bi posebnu pažnju trebalo obratiti dvjema skupinama žena koje su u ovakvim situacijama posebno pogođene a to su samohrane majke i žene starije od 45 godina. U nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova u poglavlju 5. strateški okvir za provedbu politike ravnopravnost spolova i akcijski plan djelovanja kao jedno od područja navodi se i rodno osjetljivo obrazovanje s mjerama za provedbu koje koje uključuju uvođenje rodno osjetljivog odgoja i obrazovanja u cjelokupni obrazovni sustav uz uklanjanje rodnih stereotipa i nastavnih planova i programa te sustavnu edukaciju ravnopravnosti spolova za nositelje procesa na svim razinama sustava. Mjere su predviđene za razdoblje od 2006. do 2010. godine. To je izuzetno važno područje jer je u procesu postizanja pune ravnopravnosti žena i muškaraca u svim sferama života izuzetno važno razvijanje svijesti i razvijanje postojećih stereotipa. Jasno je da je to obiman posao ali bez sustavnog pristupa odgoju i obrazovanju mladih generacija i to od najmanjih nogu neće biti ni značajnijeg pomaka u mijenjanju shvaćanja ravnopravnosti spolova kao temeljne vrednote suvremenog društva. Upravo zbog toga nije jasno zbog čega u sastav Povjerenstva za zdravstveni odgoj i obrazovanje u osnovnim i srednjim školama nisu uvršteni predstavnici institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova niti stručnjaci iz nevladinih organizacija iz područja ravnopravnosti spolova. Neću sad ulaziti u to na koji način se taj program izrađuje. Mislim da o tome dovoljno govori kritika koju smo dobili iz Europske unije. Ono što želim reći je to da je ovo program koji je tek u fazi nastajanja i u njegovu izradu nisu uključeni stručnjaci iz područja ravnopravnosti spolova. Što onda tek možemo očekivati kada se pristupi reviziji obrazovnih i odgojnih sadržaja sa ciljem uvođenja rodno osjetljivog odgoja i obrazovanja u cjelokupni obrazovni sustav. I još na kraju samo nekoliko rečenica o jednom području gdje je učinjen značajan pomak na bolje, a to je zaštita od nasilja žena ili drugih žrtava nasilja u obitelji. Kao što se i konstatira u izvještaju pozdravlja se i primjećuje se znatan napredak prilikom djelovanja policije. Međutim, na žalost utvrđeno je da centri za socijalnu skrb rijetko sukladno protokolu prijavljuju policiji svoja saznanja. Znači, kod centara za socijalnu skrb zapravo taj napredak nije uočen, odnosno rad centara za socijalnu skrb ne razlikuje se puno od onih u prijašnjim razdobljima, neadekvatan tretman žrtava nasilja, nerazlikovanje počinitelja i žrtve nasilja i zbog toga bi što prije trebalo pristupiti reorganizaciji centara za socijalnu skrb jer mislim da se na prevenciji zapravo nisu desili nikakvi pozitivni pomaci a kao posljedica toga su ovi sve češće i tragične odnosno priče koje imaju na žalost i tragičan završetak treba što prije pristupiti upravo reorganizaciji centara jer mislim da oni imaju ključnu ulogu u prevenciji od nasilja. I na kraju podržavam izvještaj Na redu je gospođa Biserka Perman. Izvolite. **Perman, Biserka (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo pravobraniteljice sa suradnikom, kolegice i kolege. Među najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske uvrštena je ravnopravnost spolova čime je ukazano naše opredjeljenje da se i Republika Hrvatska svrsta među demokratske države koje svoj poredak grade uz puno priznanje i promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca kao neizostavnog preduvjeta za održivi razvoj. Izvješće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova na žalost pokazuje, a dokazuju to i brojni opisani stvarni slučajevi i razna istraživanja da žene u Hrvatskoj nisu ni približno ravnopravne. Teško je suspregnuti pesimizam u vezi tog problema kad znamo da se nešto malo mijenja statistika. Ali suština problema je konstantna godinama i činjenica je da društvo i sustav u cjelini uglavnom provodi deklarativne aktivnosti dok su stvarni zahvati i rezultati daleko od zadovoljavajućih. Tragični slučajevi čije ishode možemo pratiti u crnim kronikama pokazuju da su nadležne institucije zakazale. Broj ubijenih žena žrtava obiteljskog nasilja ukazuje na nedostatke prevencije. Nameće se pitanje zašto se najčešće mora čekati ono najgore da bi se reagiralo, a tada osim represije za počinjeno djelo reakcija više nema smisla jer su posljedice ionako nepopravljive. Ne bi li državi bilo jeftinije preventivno efikasnije djelovati štiteći dostojanstvo i život žrtava, nego nakon zločina trošiti dragocjeni novac poreznih obveznika na skupu represiju. Ionako smo zadnjih mjeseci puno puta čuli i ponavljali u ovoj sabornici da su nam zatvori prepuni i da su uvjeti u njima praktično nemogući. Statistike i pritužbe pokazuju posebno zabrinjavajućim porast nasilja nad ženama i djecom u obitelji. Međutim, nisam uvjerena radi li se stvarno o porastu nasilja ili je u pitanju samo veći broj prijavljenih slučajeva potaknut efikasnijom primjenom Zakona o zaštiti od obiteljskog nasilja i šira društvena i medijska kampanja protiv ove pošasti. Što god da je u pitanju činjenica je da se nasilje u obitelji ne smanjuje, to je ono najgore. Uprkos većem broju otkrivenih i sankcioniranih obiteljskih nasilnika, odnosno nasilnika nad ženama. Osobno mislim da su sankcije preblage. Od skoro 16 i pol hiljada zahtjeva za policijskom intervencijom 3% ih je završilo bez prijave, 93% prekršajnom prijavom je u velikom broju slučajeva zbog zastare završavaju bez ikakvih posljedica po nasilnika, a samo 4% prijava je rezultiralo kaznenom prijavom. Na žalost, nemamo podatke o tome koliko je slučajeva sankcionirano pravomoćnom presudom. Organi koji donose odluke o sankcijama vrlo često su neopravdano blagonakloni prema nasilnicima i sve se pokušava podvesti pod zajednički nazivnik slučajnog nesporazuma. Velik je broj neprijavljenih slučajeva zbog financijske ovisnosti o partneru nasilniku, a nerijetko se događa da se i nasilnik i žrtva kazne novčanom kaznom za remećenje javnog reda i mira koju nasilnik plati, a nezaposlena žrtva to ne može jer nema vlastitih prihoda pa završi u zatvoru i tako osim što je žrtva nasilja u obitelji postaje i žrtva društva koje ju je trebalo zaštititi. Ono što zaista zabrinjava su propusti u radu policije i centara za socijalnu skrb što je malo prije spomenula i kolegica Jagoda Martić, pa ne bih dodatno to elaborirala. Međutim, uz mjere za poboljšanje rada policije i centara za socijalnu skrb u ovakvim slučajevima potrebno je dodatno senzibilizirati stavove društva prema nasilju nad ženama putem medija, te još oštrije kazne za nasilnike koji će biti jasna poruka potencijalnim nasilnicima da naše društvo ne tolerira takva ponašanja. U raspravi o izvješću prošle godine rekla sam da nisam uvjerena da će pooštravanje kazni za kaznena djela kojim se ugrožava ravnopravnost spolova, a koje se prije svega odnose na nasilje u obitelji, silovanje, diskriminaciju i slično predviđene najnovijim izmjenama Kaznenog zakona doista i smanjiti broj kaznenih djela nasilja nad ženama. Čitajući ovogodišnje izvješće izgleda da su kazne za ova djela i dalje nedovoljno oštre. U Primorsko-goranskoj županiji je prema podacima policijske uprave u prvih osam mjeseci prošle godine bilo 255 intervencija zbog nasilja u obitelji što je za 20% više nego u istom periodu 2005. godine. Zato je Grad Rijeka prije desetak dana otvorio sklonište za žrtve nasilja s kapacitetom od deset osoba u kojem će žene moći ostati 6 mjeseci, imati materijalnu pomoć za stanovanje, hranu i higijenske potrepštine i s kojima će svakodnevno raditi psihologinja i socijalna radnica iz Udruge za zaštitu obitelji Rijeka, a kako bi pojedini slučajevi imali i trajniji efekt nasilnicima se određuje obvezni šestomjesečni psiho socijalni tretman koji je dosad prošlo 110 počinitelja od kojih je samo jedan ponovo bio nasilan. Po ovakvom sustavnom pristupu i cjelovitim programima Grad Rijeka je jedini u Hrvatskoj. Od nedavna na psiho socijalni tretman u Rijeku stižu i obiteljski nasilnici iz područja Prekršajnih sudova u Buzetu i Ogulinu. Moram reći da Grad Rijeka u cijelosti i financira ovo sklonište, jer je na traženu pomoć resornog ministarstva stigao negativan odgovor s obrazloženjem kako postojeći kapaciteti zadovoljavaju utvrđene potrebe u mreži što je daleko od istine, jer u cijeloj Hrvatskoj ima manje od 200 kreveta za žrtve nasilja. Time se krše i smjernice Vijeća Europe u kojima stoji da se na 10 hiljada stanovnika mora osigurati jedno mjesto u ustanovama za žrtve obiteljskog nasilja. Zanimljiv i vrlo indikativan je podatak da od ukupno 2 hiljade 432 predmeta otvorenih u 2006. godini samo da je od tolikog broja samo 217 pritužbi građana što je manje od 9%. Taj podatak govori koliko žrtve nasilja još uvijek ne vjeruju u sustav, nažalost s razlogom, unatoč određenim pomacima zadnjih 4, 5 godina. Od tih pritužbi 60% se odnosi i na nasilje u obitelji, 35% na rad i zapošljavanje, a tek 5% na ostale vrste pritužbi. sve više, gdje se prava žena sve više krše je područje zapošljavanja i rada. Ne samo da ih prilikom zapošljavanja obavezno pitaju planiraju li u skorije vrijeme trudnoću, već u slučaju iste zaposlene žene imaju velike šanse da izgube posao, a sve u okvirima zakona. Naime, kako je danas veliki broj zaposlenih na ugovor o radu na određeno vrijeme žene su u ovom slučaju posebno ugrožene jer u slučaju trudnoće istekom ugovora redovno gube posao. Trudnoća je razdoblje kad je žena posebno osjetljiva i zadnje što joj treba je otkaz. I tu ne mislim samo na pogoršanje financijskih mogućnosti dotičnoj obitelji već i na konkretnu opasnost za zdravlje trudnice. je više ovakvih slučajeva gdje se žene čak obraćaju za pomoć i medijima nadajući se da im to može pomoći da vrate posao ili da bar na neki način upozore na nepravdu koja im je učinjena. U izvješću se navode i primjeri kad poslodavac ne poštuje odredbe o zaštiti majčinstva i roditeljstva, Zakona o radu, nakon povratka radnice sa porodiljnog dopusta, mobinga, neosiguravanja obaveznih mjera zaštite za radu, nezakonitog određivanja prekovremenog rada, povećanje norme do nemogućih granica, prisiljavanje na unaprijed pripremljene izjave inspekciji i sl. Država se tu još jednom pokazala slabijim, zaštitnikom slabijeg. Na kraju, u ovom izvješću su navedeni mnogi slučajevima u kojima je pravobraniteljica donijela određene preporuke, upute ili upozorenja temeljem uvida u predmetnu dokumentaciju, bilo da se radi o pritužbama građana, intervenciji institucija, organizacije ili pravnih osoba, bilo da se radi o zapažanja ili analizama samog pravobraniteljstva. No u velikom broju od navedenih konkretnih slučajeva nisu navedeni krajnji rezultati intervencija, odnosno povratne informacije o izvršenju preporuke i eventualno daljnjeg postupanja u slučaju njezinog nepoštivanja. Mislim da se samim upućivanjem određene preporuke, a bez konkretnog uvida u njezino provođenje i eventualnih daljnjih koraka u slučaju neprovođenja zapravo gubi smisao samog postojanja institucije pravobraniteljice. Zato bih, iako podržavam ovo izvješće, preporučila da se u budućem radu za svaki pojedinačni slučaj poduzme i taj završni korak kako bismo imali i povratnu informaciju o učinkovitosti djelovanja Pravobraniteljstva za ravnopravnost spolova. Hvala lijepo. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine dopredsjedniče. Pa evo, kolegica Perman po običaju govori, veli tragični slučajevi govore da su institucije zakazale, što apsolutno nije točno. Jer upravo slučajevi nasilja imaju prioritet rješavanja, policija po hitnom postupku rješava takve slučajeve, reagira. Mogli ste slušati intervju sa direktorom kaznionice, ili upraviteljem Kaznionice u Remetincu koji govori da nema mjesta za nikog osim za nasilnika u obitelji. I konačno, treba se zapitati zašto 90% tih slučajeva je riječ o izvanbračnim partnerima. Ovdje gotovo svako ubojstvo je u tom stilu. I treba pitati zašto na zapadu je toliko masovnih ubojstava, a institucije savršeno funkcioniraju, po vašem, jel. Hvala lijepa. Replika, gospođa Gordana Sobol. Izvolite. Zahvaljujem. Pa evo, kolegice Perman ja sam se javila za repliku ustvari i drago mi je što ste se osvrnuli na slučaj otvaranja skloništa u gradu Rijeci. I u biti na neki način odbijanje nadležnog ministarstva da pomogne u radu tog novog skloništa koji je uz puno muka ustvari konačno otvoren. I ja se iskreno nadam da će Grad Rijeka uspjeti financijski podnijeti sam da to sklonište se održi. Naime, ponekad mi se čini da ustvari svi zaboravljamo značaj i ulogu ovih skloništa. I uvijek iznova govorimo kako imamo premalo mjesta u tim skloništima, a kada je potrebna pomoć sa razine države onda se ona u pojedinim slučajevima odbija. Zaboravlja se pri tome da to sklonište koje je otvoreno u jednom gradu kao što je Rijeka u njega neće dolaziti samo žene i ne gravitiraju samo žene iz grada Rijeke, nego i iz svih okolnih općina i županije, pa i susjednih županija u kojima takvih sličnih skloništa nema. I nažalost postojeći kapaciteti i ono što se još u dogledno vrijeme namjerava otvoriti puno su premali da bi primili sve one žene i njihovu djecu kojima je potrebna zaštita skloništa. Ovom prilikom također treba reći da Vlada u biti nikako da krene i u nešto što se zove možda poseban Zakon o radu i financiranju skloništa. Možda bismo onda i na razini države uspjeli razriješiti sve one neke situacije koje i sada imaju pojedina skloništa koja se na jedvite jade financiraju, koja jedva preživljavaju i ono što se kaže prisiljena su prositi doslovce od strane države da im se dodijele sredstva. I ono što se kaže i kad se jave na natječaj onda prođe po 6 i više mjeseci, a za to vrijeme i te žene i ta djeca u tim skloništima ako ništa drugo trebaju nešto i jesti. **Perman, Biserka (SDP)** Pa evo samo da nadopunim ovu informaciju o ovom skloništu za žrtve obiteljskog nasilja. Naime Grad Rijeka je u uređenje utrošio preko 400 hiljada kuna, a godišnje planira izdvajati 550 hiljada kuna kako bi se kompletniji programi i potrebe korisnica samog skloništa mogli u potpunosti isfinancirati, s obzirom da eto kao što sam rekla ministarstvo nažalost ne uzima učešće u cijelom tom projektu na način da pomogne da bi se sklonište čak i proširilo. S druge strane ono što sam i maloprije rekla za zakašnjele intervencije one se nažalost odnose na one slučajeve koji su završili smrtno. Kasnije je intervencija nažalost nema smisla jer je život nemoguće vratiti. Hvala. Hvala lijepa. Idemo dalje. Na redu je gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Prvo, ja mislim da je ovo dobar, da je dobro da smo dobili sažetak, dakle lakše je baratat s 30 stranica nego sa ne znam nekoliko stotina i to je ušteda materijala, a onog koga to zanima može otići i na vaše stranice i u klub pa naći cjelovito izvješće. Ja mislim da je ovo dobra praksa. Drugo, dakle ovo izvješće se temelji na Zakonu o ravnopravnosti spolova i sad bih ja molio da zapravo skrenemo pozornost na čemu se taj Zakon temelji, dakle na zaštiti od diskriminacije, na temelju spola i na mehanizmima stvaranja jednakih mogućnosti. Dakle, to su neke polazne osnove od kojih i ovo izvješće ide i od kojih ide cijela politika provođenja politike ravnopravnosti spolova u ovom pravobraniteljstvu. E sad pazite, ako pođemo od ove dvije pretpostavke koje su same po sebi jasne i prihvatljive i kojima nitko normalan nema što dodati niti im se protiviti, dapače treba ih samo poduprijeti. Onda zapravo dolazimo u dio izvješća koji govori o diskriminaciji na području rada i zapošljavanja gdje se navode primjeri u tekstilnoj industriji, o problemima radnica u tekstilnoj radnica o prekovremenom radu, o nehigijenskim uvjetima, o povredama prava na zaštitu majčinstva itd. Međutim, ni jedno od ovih koje sam ja naveo zapravo ne spada u ovih dvoje gore, razumijete, jer je to kršenje ljudskih prava samih po sebi. Dakle, ne radi se o tome da u toj industriji su kršena prava ovih zaposlenika jer su žene, nego su kršena prava svih koji tamo rade ili u svakoj drugoj industriji su kršena. Prema tome, dakle nije dobro da je radna okolina zagađena, da ljudi rade subotom i nedjeljom bez obzira da li su muškog ili ženskog spola, da li su ovdje, da li su ondje, prema tome također i to je samo po sebi poznato. S druge strane ovdje se navodi kako zapravo za iste poslove koje ljudi obavljaju, odnosno muškarci i žene obavljaju da zapravo u Hrvatskoj nema pritužbi da nisu jednako plaćeni. Iz kojih razloga? Ne znam. Ja se nadam da možda i ne postoji velika razlika u plaćama između muškaraca i žena u Hrvatskoj, jer ja mislim da je hrvatsko društvo doista i socijalno i humano i da doista tog ima malo, a s druge strane u naprednim zemljama Europske unije čak se i bilježi brojka mislim do 15% da su potplaćenije žene od muškaraca. Prema tome, ako je to tako onda je sigurno istraživati da li toga kod nas ima, ali je evidentno da se ljudi ne žale, nego tko se žali? Žale se sindikati. Mislim, sad ja ne znam koliko su tu u tom slučaju sindikati u pravom smislu i najbolji odvjetnici radnika u tom dijelu jer ne mogu shvatiti da se sindikat može žaliti prije što će se žaliti netko tko je pojedinačno, osobno zakinut ne znam u svom pravu. S druge strane apsolutno razumijem ovu vašu primjedbu gdje ste naveli, gdje ste naveli, ne radi toga što se tu muškarci žale, nego radi toga što je to tako. Zašto bi to u pretežito "ženskim", pod navodnicima, zanimanjima to su dječji vrtići imali prednost tete. Što bi sad djeca imala posla samo s tetama, pod navodnicima? Razumijete? Dakle, zašto ne bi tamo bilo otvorena vrata i muškarcima i zašto oni ne bi donijeli, dali svoj doprinos i zašto bi bili diskriminirani i neprimani na taj dio posla radi toga što Konačno, u ovome dijelu mislim konačno, nisam završio. Slažem se da je stereotip i predrasuda kako vi kažete da žene ne mogu obaviti sve poslove kao i muškarci, međutim istodobno je i neprihvatljivo ustrajavati, a pod motom jednakopravnosti na postupcima protivnim običajnim ili nekom drugom pravu, pa i praksi, jer će onda ravnopravnost spolova biti svaka sebi, ja bih rekao i suprotnost. Dakle, ne trebamo na tome ustrajavati na način da zapravo proizvodimo štetu ili da čak budemo …/Govornik se ne razumije./… Recimo kad bi se tako ponašali onda bi ja maloprije mogao postaviti pitanje zašto su ovdje tri žene bile, tri gospođe koje su vodile Ured ravnopravnosti, zaštite dječjih prava? Razumijete? Mislim, pa ne pada mi na pamet da su dječja prava manje zaštićena zato što su tu tri gospođe bile. Mogu li sad postaviti pitanje zašto od te tri gospođe bar nije bio jedan muškarac? Mislim da ne trebamo na tomu ustrajavati. S druge strane, kad govorimo o oglašavanju, ja posve razumijem da oglašavanje po sebi mora biti otvoreno i jednima i drugima i muškarcima i ženama, ali ne mogu shvatiti da treba i na tom cjepidlačiti. tome, ne možemo mi ustrajavati na tome da jedna recimo građevinsko poduzeće oglasi da treba ne znam jednog, jednu armirača ili armiračicu. Razumijete? Ili jednog tesara i tesaricu i da zapravo upadnemo u njihov ured i postavimo im pitanje zbog čega nisu oglasili da trebaju tesara i tesaricu, a ne da još brže, da oni tamo na gradilištu još nemaju, pa možemo doći do te napasti da istražujemo što nisu uposlili tamo toliko ljudi, mislim. Prema tome, na tom ne trebamo ustrajavati jer bojim se da ćemo biti onda suprotnost samo sebi. S druge strane, evo nedavno se počeo vrtjeti jedan spot kojeg ja pozdravljam gdje nogometni klub "Dinamo" poziva umirovljenike i njihove unuke da dođu na nogometne utakmice. Nekome bi moglo pasti na pamet, a gdje su umirovljenice i unučice. Mislim ne mogu shvatiti da bi sad trebalo činiti tako, jer ispada kad baš nađemo jedan primjer onda možemo na temelju njega donositi krive zaključke i mislim da to nije dobro. Ovdje je jedna kolegica govorila maloprije, naša kolegica Ingrid Antičević u jednome dijelu svoje rasprave da je netko drugi banuo na ovu zemaljsku kuglu, odnosno u Hrvatsku iz nekoga drugoga dijela svijeta onda bi iz njezinog dijela rasprave mogao razumjeti da zapravo u Hrvatskoj ne postoji integrirano društvo, društvo muškaraca i žena, društvo obitelji, nego bi mogao shvatiti da postoje razdijeljeni muškarci i žene, je jači, grublji, beskrupulozniji, ne znam kakvi muškarci provode ne znam ni ja nekakvo nasilje nad slabijim, nemoćnijim ženama. To je posve netočno i neprihvatljivo i zapravo mislim da ne treba pristupati na taj način ovome problemu jer opet ponavljam nećemo doprinijeti ovoj suštini na kojoj se temeljio ovaj Zakon, a to je ravnopravnost spolova na kojem u smislu zaštite od diskriminacije na temelju spola i stvaranje jednakih mogućnosti. Gospođo pravobraniteljice, ja bih pohvalio ovaj dio gdje vi govorite o poticanju zapošljavanja. Zapravo i Vlada Republike Hrvatske ne znam donijela je godišnji plan za poticanje zapošljavanja prošle godine koji je zapravo dao rezultate pa i evo ovdje je prigoda pohvaliti Splitsko-dalmatinsku županiju koja je najviše zaposlila žena, jer je taj odnos muškaraca i žena zaposlenih na žalost u štetu žena kako smo već konstatirali. Uz vaše mjere koje ste vi predložili ja mislim da i naš zakon kojeg smo nedavno donijeli, Zakon o obrazovanjima odraslih, jedan vrlo važan zakon kako bi se zapravo ove nepravilnosti ispravile, odnosno doprinijelo cjeloživotnom učenju i unapređenju zapošljavanju sviju, dakle bez obzira na spol itd. Kad je Kad je u pitanju zastupljenost muškaraca i žena u ministarstvima mislim da nema tu primjedbe, da nitko ne može imati. Dakle, ispada da u nekim pretežito muškim ministarstvima dakako da su pretežito muškarci, nećemo ponovno ustrajavati pa u vojne misije na silu slati da bi zadovoljile nekakve naše zahtjeve o ravnopravnosti spolova i žene, osobito ako nema dragovoljaca. Prema tome, dakle dakako da je Ministarstvo policije, Ministarstvo obrane zastupljenije muškarcima nego ovo drugo, međutim imamo druga ministarstva koje imaju zapravo pretežit broj žena. To po meni čak nije niti loše. Kada je u pitanju medij, vi ste ovdje i s vama se posve slažem, vi ste ovdje naglasili kako zapravo, ja bi to možda preveo na jedan vrlo slikovit način u smislu zlouporabe ljudi, žrtava nasilja. Dakle, ako je netko pretrpio već nasilje ili silovanje razumijete, zašto ga još silovati fotografiranjem, objavljivanjem, razumijete? Dakle, netko je doživio već nesreću, pa zaštitimo ga. Ne možemo ići korak dalje i činiti još od njega, još veću nesreću nanositi njemu i njegovoj obitelji. U tom djelu se apsolutno slažem i treba o tom povesti brigu. Konačno, ja podržavam ovo izvješće s tim da bih konstatirao, Hrvatska je doista zemlja u kojoj nema ozbiljnog, sustavnog, ja bih rekao institucionaliziranoj…

Na redu je gospodin zastupnik Slaven Letica kojeg nema, pa gubi pravo raspravljanja po ovoj točci. Zatim, gospodin zastupnik Velimir Pleša. Izvolite! **Pleša, Velimir (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođo pravobraniteljice. Uvođenje principa jednakosti i ravnopravnosti žena i muškaraca u sve oblasti života i rada, u javnoj i privatnoj sferi predstavlja ispunjenje jednog od osnovnih standarda ostvarivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda. Jednakost i ravnopravnost spolova nisu isključivo pitanja socijalne pravde nego predstavljaju neophodan uvjet za društveni i ekonomski razvoj jedne zemlje, sa posebnim naglaskom na smanjenje siromaštva i poboljšanje kvalitete života svih građana jednog društva. Uvođenje ovih principa u pravne, institucionalne i političke okvire u Hrvatskoj zasnovano je na obvezama koje proizlaze iz međunarodnih dokumenata, članstvom u međunarodnim savezima i tijelima kao i principa zaštite osnovnih ljudskih prava sadržanim u Ustavu. Ovaj je Hrvatski sabor 14. srpnja 2003. godine usvojio Zakon o ravnopravnosti spolova. Zakon je donesen kao dio harmonizacijskih napora Hrvatske temeljem obveza koje proizlaze iz Međunarodnog prava te obveza preuzetih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Hrvatske i Europske unije i njezinih država članica. Polazište za izradu zakona prijedloga temeljilo se između ostalog na uvidu da žene čine 51,5% ukupne populacije Republike Hrvatske, a podzastupljene su u politici i gospodarstvu što znači da ih se rjeđe zapošljava a profesionalno teže napreduju. Osim toga, žene su najčešće žrtve spolnog uznemiravanja, nasilja u obitelji te drugih različitih oblika diskriminacije na temelju spola. Sabor je osim tog zakona usvojio i Nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj od 2001. do 2005. i u tom razdoblju donesen je i ovaj zakon 2003. Tom politikom nacionalnom se na temeljima Pekinške platforme za djelovanje 1 i završnih dokumenata posebnog zasjedanja Opće skupštine Peking plus 5 kroz pozitivna djelovanja žele stvoriti uvjeti kojima će žene u potpunosti ostvariti svoja prava. Tri su područja koja moramo gledati kad govorimo o ravnopravnosti spolova i tri na kojima ženama treba omogućit puno ostvarenje prava: obitelj, radna sredina i društvo. Stvarni položaj žene u tim područjima potvrđuje nju kao nositeljicu zadaća a ne kao objekat na koji se oni ostvaruju. Hrvatska je u ovih nekoliko godina od donošenja zakona i ove nacionalne politike napravila veliki napredak u donošenju mehanizama za ravnopravnost spolova. No, unatoč tome što je od donošenja zakona prošlo evo, skoro četiri godine, što je Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj također donešena, još uvijek je istina da su žene često pa reći ću ponižene. Ponižene su i to je istina kao što je istina i da u svim sustavima vlasnici poduzeća najčešće su muškarci. Ravnopravnost spolova i ugrožavanje žene nisu zbog toga što žene ne mogu biti šefovi ili što su previše potisnute radeći razne domaćinske poslove. Pa sam 8. ožujak nije nastao kao pobuna protiv domaćinskih poslova nego kao pobuna žena protiv potplaćenosti i preteškog rada na strojevima. No, danas mislim da se premalo govori o velikim korporacijama koje otvaraju trgovačke centre gdje je najvidljivije ponižavanje žena. Dovoljno je vidjeti u različitim "Getro-ima", "Metro-ima", "Bill-ama", ne znam kako se sve ne zovu ti trgovački centri, žene koje rade na blagajnama poput strojeva bez vremena da dignu pogled, često rade pod budnim okom kamere i svakih su nekoliko minuta poimence prozivane preko razglasa ako su potrebne na nekom drugom radnom mjestu. To se spominje usputno kao što se usputno spominje da se poslodavci raspituju je li ili nije žena u drugom stanju, koliko djece ima, a svako dijete više predstavlja problem kod zapošljavanja. Pitam se zašto je potrebno nastojati žene učiniti jačima nego što jesu i to nazivati ravnopravnošću? Jer fizički žene su uvijek krhkije bez obzira na to što bi po vlastitom izboru mogle biti uključene u bilo kakav posao. Danas smo ovdje u raspravi koja traje gotovo cijeli dan mogli također čuti različite postotke ove ili one vrste koji se znaju upotrebljavati ili ponekad zloupotrebljavati u neke dnevne, političke svrhe. Postotak ne mora značiti ništa u stvarnom životu i nažalost koliko se za žene može postići i sa 50% žena u Parlamentu čija je prosječna plaća onda 7 puta veća od plaća žena u tekstilnoj industriji, ugostiteljstvu ili samoposluživanju. Možemo onda postaviti pitanje, gdje je tu ravnopravnost spolova? Ta se ravnopravnost sigurno neće riješiti niti slanjem žena u Mirovne misije u Afganistan, niti letovima u borbenim avionima u zemljama u kojima sustav funkcionira pravedno, a u kojima je žena zaštićena zakonima bez obzira je li sama ili ima obitelj. Ako nije premalo plaćena, nije potrebno …/Govornik se ne razumije./… koliko žena kuha, a koliko žena glača. Nažalost, Hrvatska još uvijek nije na tom nivou. Ona je još uvijek poratna zemlja s velikim brojem bolesnih ljudi od PTSP-A. I dok Amerikanci nisu također još riješili svoje probleme ni sa Vijetnamskim borcima osim zdravstva se tim problemima kod nas nitko ne bavi. Široki su prostori koji govore o ranjivosti žena i ravnopravnosti spolova, a to su žene u zatvoru, silovane žene, mlade žene koje boluju od anoreksije ili bulimije, samohrane majke, čemu se kod nas još uvijek najčešće prilazi senzacionalistički. Ali izgubile su se istovremeno ljudske vrednote koje nam se čine jako starinskima a zapravo su svevremene u što se uklapa dobrota prema bližnjemu. i osnivač …/Govornik se ne razumije./… kompanije za prodaju muške odjeće u SAD-u "Men's wealth house" nedavno je iznenadio dioničare zaključkom kako nije sve u zaradi. Jedna je od njegovih ideja o tome na čemu trebaju počivati tvrtke a njegova ostvaruje godišnji bruto prihod od 1,4 milijarde dolara bila i rekao vođenje služenje. On smatra da su pravila postavljena prije tisuću godinu kao što je ono čini drugome što bi želio da drugi učini tepi i danas suvremeno i primjenjiva. Sve to pokazuje da je život puno jednostavniji kad ga promatramo u stvarnosti i kad ga svedemo na jednostavna pravila uzajamne ljubavi i uzajamnog poštovanja, i u pogledu ravnopravnosti spolova svakako. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. I kao zadnja u raspravi gospođa Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ja sam se ustvari javila još za pojedinačnu raspravu jer mi je ustvari malo žao što će ispasti, naravno to je potpuno pravo pojedinih klubova, da su najavili da će ovo Izvješće pravobraniteljice primi k znanju. A kad gledam izvješća sa odbora na kojem smo manje-više sudjelovali kao zastupnici i zastupnice mislim da su svi odbori prihvatili izvješće o radu pravobraniteljice. Pa kad gledam mišljenje Vlade koje nam je poslala vezano oko ovog izvješća kao i oko Izvješća pravobraniteljice za djecu odnosno pučkog pravobranitelja praktički mišljenje Vlade je potpuno isto. Htjela bih se još jedanput osvrnuti posebno na ovu problematiku žena na tržištu rada i razmatranje zašto nema žalbi, da li se žene u dovoljnoj mjeri žale ili ne i muškarci jer se radi dakle o ravnopravnosti oba spola. Ja ne mislim da je to pravobraniteljica u nekoliko navrata na nekoliko mjesta u ovom izvješću ustvari vrlo jasno rekla. Nema pritužbi zbog straha. Žene koje rade u djelatnostima u kojima su u većini pa i tamo gdje nisu u većini kad rade ako su izložene bilo kakvom uznemiravanju, bilo kakvom maltretiranju, ako su izložene bilo kakvim pitanjima, ako je očito i njima samima da su diskriminirane samo zato što su žene one se boje žaliti. Jer ako se žale jedno od pravila koje iza toga slijedi to je otkaz ili makar prijetnja otkazom, i u tome je problem. Jer, nakon toga ako dođe do otkaza i ako krene tražiti svoje pravo zbog povrede prava samo zato što je nekog drugo spola onda pa pretpostavljam da jedni drugima ne moramo pričati što sve i na koji način će prolaziti bez obzira, ponovno se vraćam na ono što sve stoji i što sve piše u Zakonu o radu jer ona u biti nakon toga sama pravobraniteljica kao i ostali pravobranitelji odnosno pravobraniteljstva u Hrvatskoj preporučuju, upozoravaju, ukazuju. Ne mogu nešto drugo jer zakon im kaže to što mogu. A to što naš Državni inspektora ili što sindikati ne odrađuju svoju ulogu, ili što poslodavci nisu nisu dovoljno svjesni a onda da ne kažem postupci koji idu preko naših sudova to je ono što mi se čini da je naš najveći problem i kada je u pitanju položaj žena i muškaraca na tržištu rada. Ja se jako kažem sa kolegom Bagarićem kad on kaže o tome zašto u vrtićima bi trebale biti samo tete. Pa naravno, ja bih isto htjela da bude puno više muškaraca koji će raditi i odgajati djecu i u vrtićima, dakle a ne da budu samo u školama osnovnim, srednjim itd. Ali i vi i ja vrlo dobro znamo šta nam je i da u biti u tim slučajevima itekako očekujemo reakciju pravobraniteljice jer je taj muškarac koji se javlja na takav jedan oglas se susreće sa užasnim tradicionalnim stereotipnim shvaćanjima, da bih ovako rekla što je primjereno da radi muškarac u životu ili primjerenije da radi žena. I to je ono što mi se čini da bismo mi svi ovdje zajedno i sa pravobraniteljicom ali zajedno i nemoguće bez Vlade, bez Ureda Vladinog za ravnopravnost spolova kad i to imamo. Dakle, ako sve to ne bude uključeno onda nažalost bojim se da će i ovo izvješće kao i izvješće pučkog pravobranitelja ili pravobraniteljice za djecu iznova će se svako novo izvješće ustvari opet imati imati onu famoznu rečenicu slično ili isto kao i prijašnjih godina ili u prijašnjem izvješću itd. Čini mi se da se sa nekim stvarima uvijek iznova susrećemo. Još nešto želim naglasiti a molim na to me potakla kolegica Caparin i ja sam na to već upozoravala a želim još jedanput danas jasno i glasno reći. Mobing ili kako kažemo na hrvatski psihičko zlostavljanje na radnom mjestu nije pitanje ženskih ljudskih prava, jer da kažemo tako nije žensko pitanje. Mobing je odnosno pravo, odnosno pravo dakle na zdravo radno mjesto odnosno zabrana sprječavanja i psihičkog zlostavljanja je ustvari problematika ukupnih radnih odnosa bez obzira da li se radi o muškarcima ili se radi o ženama. o ženama. I ja stvarno ne mislim da je problematika mobinga u tome koliko je, da li je mobinga bilo treba biti u izvješću pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. To je pitanje nekih drugih izvješća. Inače je ako, ja ja pretpostavljam da će biti prilike da o tome i ovdje raspravljamo. Udruga Mobing je pripremila Prijedlog zakona o sprječavanju psihičkog zlostavljanja na radnom mjestu. Ja vjerujem da ćemo kroz pojedine saborske odbore odraditi i tematske sjednice a možda onda bude sreće da taj zakon dođe i dakle ovamo na plenarnu sjednicu. Ali molim vas, ponavljam, problematika mobinga nije problematika ravnopravnosti spolova, nije žensko pitanje, to je problematika radnih odnosa. I to je dakle nešto o čemu na taj način treba voditi računa i o tome na taj način na taj način razgovarati. Evo, ja sam imala jednostavno potrebu da ovo još na kraju kažem i u svojoj osobnoj raspravi. Vjerujem da će ovo izvješće u konačnici biti prihvaćeno. Ali, slijedeća neka izvješća i za ovu godinu odnosno za neke slijedeće bit će vjerojatno također vrlo slično ovome ako definitivno mi na razini najviših institucija, na razini Vlade, na razini naših ministarstva, na razini naših ureda ne budemo imali stvarne političke volje da mijenjamo, da mijenjamo stanje. Ja ću samo podsjetiti kada je u pitanju položaj žena na tržištu rada … /Govornica se ne razumije./ na onu famoznu sjednicu GSV-a, ja se nadam da se bar neki od vas sjećaju negdje iz ožujka odnosno travnja mjeseca 2004. godine koja je upravo imala na dnevnom redu problematiku zapošljavanja žena, problematiku trudnica, problematiku žena starije životne dobi i jako puno lijepih zaključaka je tada usvojeno. I svi su u ovoj državi trebali imati posla oko toga. I ministarstva i sindikati i poslodavci i nevladine udruge i različiti uredi, a ja vas pitam čini mi se da koliko je meni poznato kad sam tražila izvješće praktički od tih zaključaka ništa, ništa nije ostvareno. I možda je u stvari to ono glavno pitanje da li ono što se donese na najvišim razinama da li je nakon toga itko vodi računa o tome da se to i provede? Hvala. Hvala lijepa. I zaključno jelte? Gospođa Gordana Lukač-Koritnik, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Izvolite. U odnosu na raspravu provedenu povodom izvješća o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2006. godinu prije svega moram reći da se uočavaju neke, i za pitanje problematike kojom se i naš Ured bavi važne pozitivne naglaske. Nitko nije doveo u pitanje potrebu da Republika Hrvatska nastavi sa promicanjem politike ravnopravnosti spolova. Mislim da nije dovedeno u pitanje ni činjenica da diskriminacija po spolu postoji i da je potrebno raditi na njezinom eliminiranju kao ni to da su preporuke pravobraniteljice opravdane. Mislim da mnogi prihvaćaju i preporuke vezane za potrebu izmjene zakonodavstva ali i prakse koja dovodi ili koja omogućava diskriminaciju po spolu. Što se tiče vidljivosti Ureda podaci koji nisu prikazani u izvješću, naši interni podaci pokazuju jer mi smo pratili, vidjeli ste i 3 tisuće 100 i nešto članaka da je i sam Ured vrlo prisutan u medijima i možda je to jedan od razloga kada gledate broj pritužbi zapravo je zanemariv broj pritužbi za koje nismo nadležni. Znači da je nadležnost institucije prepoznata a to je očito vezano i za djelovanje u medijima. Međutim nažalost medijski nastupi nisu i ne bi nikada mogli ni dovesti do pomaka u primjeni pojedinih zakonskih odredbi sami po sebi. Već je do toga doveo i rad ovog Ureda, a ponekad i isključivo rad ovog Ureda, a dokaz su za to doneseni i akcijski planovi i pomak u oglašavanju, način prikupljanja statistike. Rad policije koja oglašava, očito vidi se iz izvješća preporuke pravobraniteljice, donošenje internih akata poslodavaca vezano za Zakon o radu. Donošenje etičkog kodeksa Sveučilišta i slično. Ono što moram reći vezano za nadležnosti, one su kod svih pravobraniteljstava iste. Ako se budu mijenjale ako se bude dala proširena ovlast tim pravobraniteljstvima to je jedna stvar. Međutim ovlasti se razlikuju u odnosu na ovo što je uvažena zastupnica Perman rekla da nemamo povratne informacije. Zakon o ravnopravnosti spolova ne obvezuje one koji su upozoreni na povratnu informaciju. Mi koji puta imamo, imamo i od samih stranaka, nešto se od toga vidi u izvješću, ali kod pučkog pravobranitelja u zakonu koji regulira njegov rad ta obveza jasno postoji. I on ju onda u tom smislu može i koristiti. Što se tiče broja pritužbi mislim da se ipak mora imati u vidu specifično i ograničeno područje rada ovog Pravobraniteljstva a to je prije svega diskriminacija po spolu. Područje rada recimo pučkog pravobranitelja bitno je šire gledajući broj ljudskih prava koje mogu biti prekršene. Što se tiče broja pritužbi treba reći i to da je javnost bila i jeste bitno osjetljivija na kršenje prava djece nego na diskriminaciju na temelju spola. Jedan od razloga jeste vjerojatno i u broju pritužbi. Treće što se tiče broja pritužbi kako je to lijepo rečeno i u ovoj raspravi ovisi i o okruženju u kojem se ta kršenja kršenja događaju i to okruženje mora biti poticajno za traženje zaštite. To se već događa kada je u pitanju obiteljsko nasilje, a trebalo bi još puno raditi da se to okruženje stvori vezano za diskriminaciju po spolu za tržište rada. Vezano za rad i praćenje primjene, ovo jeste izvješće Hrvatskom saboru. Ali mi već i sada znamo, a i već možemo i zaključiti da će podaci koje smo mi prikupili, a koji nisu samo statistički nego vezano i za istraživanja itekako biti važni za informiranje nadležnih odbora UN-a ili u procesu «screeninga» gdje se status žena i muškaraca u Republici Hrvatskoj zaista kroz ova izvješća može vidjeti. Što se tiče pitanje Ureda ja moram reći ono što smo naveli i u izvješću o radu Ureda. Međutim što se tiče izvješća Središnjeg državnog ureda na isto je uloženo, Djelomično je usvojen. Jer oni su prije svega napisali nakon svega što su bili izvješće kao da se radi o vladinom Uredu za ravnopravnost spolova i da ne postupamo po Uredbi. Tako da je bilo dosta propusta i u vezi s tim, a sasvim sigurno nisu utvrđivali stanje međuljudskih odnosa niti su za to bili nadležni. Zahvaljujem.